Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в Седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Проекти на решения за промени в постоянни комисии, вносител: Даниела Дариткова на 17 юли 2019 г., която предлагам да бъде включена като т. 3 за днешното пленарно заседание. Моля, режим на гласуване.

декларация от името на групата на „Обединени патриоти“. Искам да поздравя всички Вас, цяла България с този велик ден! Искам да Ви призова да преклоним глава пред делото на Васил Левски, който извърши революционна промяна в мисленето на хората от 19-и век, променяйки изцяло стратегията на четническата съпротива и на спонтанната индивидуална борба срещу поробителите на България и създавайки комитет след комитет по селата и градовете на България, постави основата на организираното революционно движение в България. Върху тази основа беше извършена, няколко години след смъртта му, мащабната дейност по организацията и провеждането на Априлското въстание, което предизвика Руско-турската освободителна война и донесе свободата на България. Благодарение на този велик българин всички ние имаме невероятното щастие да имаме собствена родина – България, да се наричаме българи и да говорим на български език. За съжаление, тази година Светия синод писмено отказа да канонизира най-великия българин за светец.

представям на Вашето внимание „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет на 24 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 5 юли 2019 г.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Проблемите в този закон започват още със заглавието. Самите Вие чухте преди малко: вносителите, в случая Министерството на туризма, още в началото не са могли да определят какъв е обхватът на Закона и какъв е неговият предмет и се налага Правна комисия да го редактира и да уточнява, че Законът не е за изменение и допълнение, а за допълнение на Закона за концесиите. Нещо повече. Всъщност, ако погледнете съдържанието на следващите параграфи, ще видите, че това дори не е Закон за допълнение на Закона за концесиите, а на практика е Закон за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, където се създава нова глава, която урежда процеса на концесиониране на морските плажове. Така че, дори в този смисъл и чисто систематично, би следвало да имаме изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, а не на концесиите. Отпадането на концесионирането на морски плажове е вследствие от въвеждането на новите правила от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и е недопустимо да създаваме цял раздел, състоящ се от няколко глави, както ще видите малко по-късно в Преходните и заключителни разпоредби, който би следвало да е основна част от предмета на този закон. Всъщност на практика този закон изцяло удовлетворява това, за което министърът на туризма се бори още от миналия мандат, когато беше приет Законът за концесиите, а впоследствие му беше наложено вето, в рамките на този мандат беше приет. И в двата случая Закона за концесиите се обхващаха случаите на концесиониране на морски плажове. Такова беше становището на икономическата дирекция към Министерския съвет, което не ми е известно да е променяно до този момент, че черноморските плажове трябва да бъдат в обхвата на Закона за концесиите, че те нямат характера на концесиите за добив на полезни изкопаеми или за минерални води, така че за тях да бъде правено изключение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Реплики към изказването на господин Митев?

Това е становището на НФСБ. Уважаеми колеги, спорът е донякъде доктринален, но според мен систематически мястото на тази материя е да се уреди точно в Закона за концесиите. Това беше грешката и досега, че материята имаше своята правна регламентация в Закона за Черноморското крайбрежие. Създава се съвсем нов модел на стопанисването на плажовете. Няма значение, че се касае до плажове, а не както беше споменато до полезни изкопаеми или някакво друго богатство, или благо – собственост на държавата. Касае се до собственост на държавата, до концесиониране и съвсем естествено, съвсем логично и съвсем правилно е тази материя да бъде уредена в Закона за концесиите. Да се извади пред скоби, както това е направено – тази уредба в Закона за концесиите, и оттук нататък да приключим с това многогодишно, десетилетно лутане по тези въпроси, защото по-нататък всичко е уредено по начина, по който това е нормално и логично да става в Закона за концесиите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Има ли реплики към изказването на господин Шопов?

168 народни представители: за 149, против 5, въздържали се 14. Предложението е прието. Текст на вносител по § 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 25 се създава ал. 3: „(3) Концесиите за морски плаж се възлагат, изпълняват и контролират при условията и по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.“ Господин Симеонов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В този параграф се съдържа същността на действието, което се предлага да гласуваме по целия закон. Прехвърлянето на правното регулиране на концесионирането на плажовете от Закона за концесиите към Закона за Черноморското крайбрежие дава възможност това отдаване на концесии да се извършва единствено и само от Министерството на туризма – в тях ще бъдат и отдаването на концесиите, и контролът върху концесиите. Както се казва: в ръцете на министъра ще бъдат и ножът, и хлябът. Един от мотивите, който е изтъкнат като причина, за да се прехвърли от Закона за концесиите тази правна норма в Закона за Черноморското крайбрежие, е, че не може плажовете да се отдават по един според вносителите утежнен режим, какъвто се прилага например за концесиониране на летище. Само че добре би било всички Вие да знаете, че по точно този Закон за концесиите, който от всички специалисти е признат за един доста добър нормативен документ, в синхрон с европейското законодателство, по същия този закон се отдават и малки язовири, рибарници и всякакви други малки обекти без някой да има претенции, че това ще бъде утежняване и забавяне на процедурата. По същия режим се отдават и автобусните линии – дадох този пример с автобусната линия Бургас – Созопол; тя може да мине по този утежнен режим на Закона за концесиите, но плажът на Созопол не може да мине и той трябва да има един специален режим, в който и ножът, и хлябът да бъдат в Министерството на туризма. Какви са сериозните основания на вносителите от Министерството на туризма през Министерския съвет да искат промяна на този закон? Първото и сериозно основание е това, че

предвижда публичност и прозрачност. В момента обаче концесиите се отдават по Закона за Черноморското крайбрежие от Министерството на туризма едва след подписването на декларация за поверителност. Всеки участник трябва да подпише декларация за поверителност. Той не може да изнесе никаква информация по отношение на конкурсната документация или каквото ѝ да било друго, свързано с концесионирането на конкретния плаж, в противоречие със Закона за концесиите, който изисква публичност и прозрачност – чл. 49, ал. 2 осигурява публикуването на документацията. Такова изискване по Закона за Черноморското крайбрежие няма. Няма да има и сега, след като гласувате този закон. Също така цялата концесионна дейност – от момента на провеждането на конкурса до края на концесията, цялата дейност се контролира от Координационния съвет по концесиите, който може да възлага проверки на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Такова нещо по новия ред, който Вие ще гласувате, няма да има. Няма да има контрол на Министерството на финансите, което може да дава указания и да праща наблюдател в Тръжната комисия – и това отпада сега, като го гласувате. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол също няма да има право да извърши независимо контролиране. Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата също няма да могат да контролират, защото отпадат тези текстове, които са заложени в сега действащия закон. Оттук нататък всичко това, което следва от едно такова гласуване на Закона за концесиите, е бетониране на досегашната практика за подаряване на плажовете на приближени до властта лица. Ако искате и следващата година да бъдем свидетели и съучастници в престъплението за съсипването на българския туризъм – и не само следващата, а и по-следващата, и по следващата, можете спокойно да гласувате за този закон, но не Ви го препоръчвам. Ние ще гласуваме „против“. Искам да Ви припомня, че това е третият опит за прехвърляне на концесионирането на плажовете от Закона за концесиите към Закона за Черноморското крайбрежие. Първият беше при приемането на Закона за концесиите тук, в тази зала, и Вие го отхвърлихте. Вторият път беше месец декември миналата година – пак с един нещастен опит, и сега вече определено с подкрепата от най високо равнище този закон предстои да бъде приет. Пак повтарям, с гласуването на внесения Законопроект, който гледаме в тази зала днес, ще Вие станете съучастници в ликвидирането на българския туризъм.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. (1) Дейностите по предоставяне на концесии за морски плаж, за които до 1 януари 2019 г. е прието решение на Министерския съвет по отменения чл. 8д, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се довършват по реда на отменената Глава втора „а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. (2) Сключените договори въз основа на дейностите по ал. 1, независимо от датата, на която са сключени, запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия. условия. (3) Разпоредбите на Глава втора „б“ от Закона за устройството на черноморското крайбрежие относно изменението, прекратяването и срока на концесионен договор се прилагат за договорите по ал. 2.“

Предложението е прието. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4.

Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане на концесия за морски плаж при условията и по реда на този закон; б) в ал. 5 се създават изречение пето: „Заповедта на министъра на туризма за провеждане на търг за отдаване под наем на морски плаж е индивидуален административен акт

закон; 2. внася в Министерския съвет предложения за възлагане на концесии за морските плажове; 3. организира процедурите за определяне на концесионер; 4. сключва концесионните договори; 5. провежда процедури за отдаване под наем на морски плажове и сключва наемните договори; 6. организира контрола по изпълнение на задълженията по сключените концесионни договори и договорите за наем; 7. представлява държавата по дела, образувани във връзка с възникнали спорове по сключени концесионни договори, съответно по договори за наем, на морските плажове.“;

плаж Чл. 8а. (1) Концесия за морски плаж се възлага при условията и по реда на този закон чрез провеждане на открита процедура за определяне на концесионер. (2) Откритата процедура се провежда на един етап, в който участникът подава едновременно заявление и оферта. Откритата процедура не включва договаряне. (3) Правомощията на концедент по смисъла на този закон се изпълняват от Министерския съвет. (4) Дейностите по възлагане на концесията по ал. 1 включват: 1. подготвителни действия – възлагане и изготвяне на обосновка на концесията; 2. провеждане на процедура за възлагане на концесия; 3. сключване на концесионен договор. (5) Подготвителните действия започват след съгласуване с Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и Държавна агенция „Национална сигурност“. В срок до 14 дни съответното ведомство изразява становище относно наличие или отсъствие на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти

Процедурата за възлагане на концесия за морски плаж включва действия по: 1. приемане на решение за откриване на процедура за възлагане на концесия; 2. провеждане на процедура за определяне на концесионер; 3. приемане на решение за определяне на концесионер. (7) Срокът на концесията започва да тече от деня на влизането в сила на концесионния договор и не може да се продължава, освен ако е предвидена такава възможност в концесионния договор и с удължаването не се надвишава общият допустим срок, посочен в чл. 7, ал. 1. (8) При концесия за морски плаж не се предвиждат плащания от страна на концедента. Чл. 8б. (1) Обект на концесия, възложена по реда на този закон, са морските плажове с прилежащата им акватория. (2) Обектът на концесия може да включва и принадлежности, определени в решението по чл. 8д. Чл. 8в. (1) Концесионер е лицето, на което чрез сключване на концесионния договор се възлага концесията. (2) Концесията се възлага на участника, определен за концесионер с решението по чл. 8м, ал. 2. (3) Когато участникът, определен за концесионер, е юридическо лице или обединение, което не е търговец, концесията се възлага на новоучредено търговско дружество, в което юридическото лице е едноличен собственик на капитала, съответно участниците в обединението притежават целия капитал в съотношението от договора договора им за обединение. Когато участникът, определен за концесионер, е търговец, концесионният договор може да се сключи с новоучредено търговско дружество, в което участникът притежава целия капитал, ако това е предвидено в документацията за концесията. (4) Когато участникът, определен за концесионер, е физическо лице, концесията се възлага на новоучредено търговско дружество, в което участникът е едноличен собственик на капитала, или на новорегистриран от него едноличен търговец. (5) В случаите по ал. 3 и 4 лицето, което сключва концесионния договор, е обвързано от офертата на участника, определен за концесионер. Чл. 8г. (1) Министърът на туризма осигурява изготвянето на обосновка на концесията и внася в Министерския съвет предложение за възлагане на концесия за морски плаж. (2) Министърът на туризма или упълномощено от него длъжностно лице възлага със заповед изготвянето на обосновка на концесията за морски плаж на експерти от Министерството на туризма и/или на външни консултанти. (3) Заповедта по ал. 2 съдържа: 1. срок за изработване на обосновката на концесията, който не може да бъде по-дълъг от един месец; месец; 2. експертите и/или външните консултанти, на които се възлага изготвянето на обосновката; 3. максимален размер на средствата за изработване на обосновката, който се разходва от утвърдените разходи за концесионна дейност за съответната година. (4) Обосновката на концесията за морски плаж съдържа: 1. предмет на обекта на концесията, а когато е приложим и принадлежностите към обекта; 2. цели и срок на концесията; 3. прогнозна стойност, определена съгласно чл. 28 и 29 от Закона за концесиите; 4. правно основание за възлагане на концесията; 5. основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително описание на принадлежностите му; 6. описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията и условията за извършването им; 7. анализ на ефективността на концесията от гледна точка на концедента и финансово-икономическите аспекти на консецията; 8. други особености на обекта на концесията; 9. изводи и препоръки; 10. приложения, въз основа на които е изготвена обосновката.“ Чл. 8д. (1) Решението на Министерския съвет за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж съдържа: 1. предмета и обекта на концесията; 2. принадлежностите – когато такива се включват в обекта на концесията; 3. максималния срок на концесията; 4. условията за осъществяване на концесията; 5. основните права и задължения по концесионния договор; 6. условията и/или забраните за отдаване на обекта

условията и формата за плащане на концесионното възнаграждение, включително: а) размера на минималното годишно концесионно възнаграждение за срока на концесията; б) реда за плащане на концесионното възнаграждение; 9. изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, в случай че има такива; такива; 10. условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти; 11. други изисквания, свързани с характера на концесията;“ „12. критериите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест; 13. размера и начина на плащане на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на концесия; 14. оправомощаване на министъра на туризма да организира и провежда процедурата за възлагане на концесия на морския плаж; 15. изисквания към професионалните или техническите способности и/или финансовото и икономическото състояние на участниците, които са свързани със спецификите на предмета и обекта на концесията. (2) Решението по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник“ и може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от обнародването му по реда на глава шеста от Закона за концесиите. (3) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по ал. 1, то се изпраща от длъжностното лице, определено от министъра на туризма за вписване в Националния концесионен регистър. Чл. 8е. (1) Концесионерът на морски плаж се определя чрез открита процедура по чл. 8а, ал. 2. (2) В процедурата може да участва всяко физическо или юридическо лице или обединение от такива лица. (3) При наличие на основание за изключване участникът се отстранява от процедурата за определяне на концесионер. (4) Основанията за изключване са: 1. влязла в сила присъда, с която участникът или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за престъпление по чл. 108а, 159а

321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 4. допуснато от участника съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор, наемен договор за морски плаж или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. регистрация на участника или на свързани с него лица в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане; 6. обявена несъстоятелност несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен. (5) Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства, установено при провеждане на процедурата за определяне на концесионер и удостоверено с надлежни доказателства: 1. наличие на конфликт на интереси, който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси; 2. опит опит на участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в процедурата за определяне на концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от процедурата за определяне на концесионер, за подбор или за определяне на концесионер; 3. непредставяне от участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията относно професионалните или техническите способности, и/или към финансово и икономическо състояние, определени от концедента; 4. не е представил цялата информация, която се изисква от участниците в процедурата за възлагане на концесия, или предоставената от него информация е невярна или непълна. (6) Основанията за изключване по ал. 4 не се прилагат, когато: 1. в случаите по т. 1 участникът

процедурата за определяне на концесионер ще изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и участникът е представил доказателства, че е изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но участникът е представили доказателства, че: аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква „а“ преди изтичането на срока за представяне на заявлението; 3. в случаите по т. 3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването; 4. в случаите по т. 4 участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение; 5. в случая по т. 5 участникът е представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. (7) Обстоятелствата по ал. 4 и 5 се удостоверяват с документи и декларации. (8) Участникът, чието заявление с оферта е класирано на първо място, се определя за концесионер. Чл. 8ж. (1) Министър-председателят в 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 8д назначава комисия за организацията и провеждането на откритата процедура,

Министър-председателят може да прави промени в състава на комисията при смърт, продължително заболяване, прекратяване на служебното правоотношение, конфликт на интереси или друга обективна причина, водеща до невъзможност на неин член да изпълнява задълженията си, както и по негово искане за освобождаване. (4) Член на комисията не може да е лице: 1. за което е налице конфликт на интереси; 2. което е свързано лице с участник в процедурата, а когато същият е юридическо лице – и с член на неговия управителен или контролен орган. (5) Членовете на комисията са длъжни в тридневен срок от: 1. получаването на заповедта за назначаване на комисията да подадат декларация за отсъствие на конфликт на интереси; 2. узнаването на обстоятелството, че в процедурата участва свързано с тях лице, да подадат искане за освобождаване от комисията. (6) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на процедурата информация, за което при назначаването си попълват декларация. (7) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от членовете ѝ. (8) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите й членове. Чл. 8з. (1) Председателят на комисията в 7-дневен срок от назначаването ѝ свиква заседание. (2) На първото си заседание комисията: 1. определя датата, мястото и часа на провеждане на откритата процедура и датата, до която се приемат заявления с оферти за участие в процедурата, като срокът за подаване на заявленията с оферти не може да бъде по-дълъг дни; 2. одобрява документацията за концесията и определя сроковете и условията на публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на туризма; 3. одобрява образец на декларацията за опазване тайната на информацията, която се съдържа в документацията за концесията; концесията; 4. при необходимост комисията може да привлече експерти, както и служители на Министерството на туризма, които да подпомагат нейната дейност, при спазване на изискванията за опазване тайната на информацията. (3) За заседанията на комисията се води протокол. (4) Председателят, заместник-председателят, членовете на комисията, експертите и служителите по ал. 2, т. длъжни да опазват тайната на съдържащата се в предложенията информация, да не изнасят материалите за процедурата извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди обнародването в „Държавен вестник“ на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер, за което попълват декларация. Чл. 8и. (1) Когато в срока, определен по чл. 8з, ал. 2, т. 1, не постъпи заявление с оферта, комисията има право с решение еднократно да удължи срока за подаването им до 15 дни от датата на публикуването на интернет страницата на Министерството на туризма на съобщението за новия срок. (2) Откритата процедура се провежда и когато има само един участник. (3) Откритата процедура не се провежда, ако няма заявили участие лица. Чл. 8к. (1) Документацията за концесията за морски плаж се изготвя в съответствие с решението по чл. 8д и съдържа: 1. предмета и обекта на концесията и основни технически и други характеристики на обекта на концесията, включително описание на принадлежностите му; му; 2. документи, които удостоверяват собствеността и/или индивидуализират обекта на концесията, когато е приложимо; 3. описание на услугите и дейностите, които могат да се извършват с обекта на концесията, и условията за извършването им; 4. условия за участие; 5. изисквания относно съдържанието на разработките по условията на процедурата; 6. критерии за оценка, както и методиката за оценка на офертите 7. описание на организация на процедурата; образци на заявлението и приложенията към него, както и на предложенията по критериите за оценка; проект на концесионен договор и клаузите за преразглеждане, когато такива се предвиждат; 11. размера на гаранцията за участие в процедурата и начина на плащането ѝ в съответствие с решението по чл. 8д; 12. други изисквания към участниците ѝ съдържанието на заявлението и офертата. (2) Документацията се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма съгласно чл. 8з, ал. 2, т. 2. Чл. 8л. Участниците в процедурата представят в срока, определен от комисията плик, в който се съдържат заявлението с приложенията и документите към него и офертата в отделен плик в изпълнение на условията на процедурата. Подадените заявления с оферти се завеждат в Министерството на туризма и се вписват в регистър по поредността на подаването им. (2) Към офертата си участниците прилагат декларация, в която посочват коя част от съдържащата се в офертата информация представлява търговска тайна. (3) При сключването на договора за концесия определеният за концесионер участник е обвързан от съдържанието на представената оферта. (4) Допълнения и изменения в предадените вече заявления с оферти не се допускат. Заявления с оферти, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат. (5) В обявените ден и час за провеждане на процедурата комисията на открито заседание отваря пликовете със заявлението за участие по реда на тяхното вписване в регистъра по ал. 1 и проверява дали са спазени изискванията на документацията за концесията. (6) В деня по ал. 5 на закрито заседание комисията отваря пликовете с офертите на участниците, чиито заявления са допуснати до участие, и извършва оценка и класиране на офертите, при спазване на критериите за оценка, определени в решението по чл. 8д, и документацията за концесията. (7) По изключение при повече предложения или при по-голяма сложност и/или обем на офертите председателят на комисията определя срок до 7 дни за запознаване на комисията с всички оферти. Чл. 8м. (1) Комисията изготвя доклад, проект на решение на Министерския съвет за определяне на концесионер и протокол за резултатите от откритата процедура в тридневен срок от приключването ѝ. (2) Министерският съвет приема решение за определяне на концесионер, което се обнародва в „Държавен вестник“. С решението се оправомощава министърът на туризма да сключи договор за концесия от името на концедента със спечелилия участник, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията

За приключване и прекратяване на процедурата за определяне на концесионер се прилагат правилата на раздел XI от глава трета, с изключение на чл. 116 и чл. 117, ал. 2 и 3, и глава шеста на Закона за концесиите. Мотивираното решение на Министерския съвет за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер може да се обжалва по реда на глава от Закона за концесиите. Чл. 8н. За неуредените въпроси, свързани със стратегическото развитие и планиране на концесиите за морски плаж, финансирането на дейността и Националния концесионен регистър, се прилага Законът за концесиите. Чл. 8о. (1) Министърът на туризма и определеният за концесионер участник сключват договор за концесия в едномесечен срок от влизане в сила на сила на решението по чл. 8м, ал. 2. Преди сключването на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя на концедента доказателства, които удостоверяват декларираните със заявлението факти и обстоятелства относно основанията за изключване по чл. 8е, ал. 4, т. 1, 2 и 6. Концедентът няма право да изисква представянето на доказателства по изречение второ, когато информацията е достъпна чрез електронен публичен безплатен регистър. (2) При отказ за сключване на договора определеният за концесионер участник губи гаранцията за участие в процедурата. (3) Когато до изтичането на срока за сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер, не сключи концесионен договор или не представи доказателствата по ал. 1, концедентът може с решение да определи за концесионер класирания на второ място участник. С решението може да се постави условие за подобряване на предложенията по критериите за оценка на офертите. (4) Когато е поставено условие за подобряване на предложенията по критериите за оценка, се провеждат преговори. Концесионен договор може да не се сключи с определения за концесионер класиран на второ място участник, когато при преговорите не се постигне съгласие относно подобрението на предложенията по критериите за оценка, направени от участника. Чл. 8п. (1) Концесионният договор се сключва в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, а когато се сключва с класирания на второ място участник – в съответствие с офертата на участника или с постигнатите при преговорите резултати. (2) Концесионният договор се сключва в писмена форма и съдържа: 1. страните по договора, данни за търговската и други регистрации на концесионера и лицата, които го представляват; 2. предмет и стойност на концесията; 3. изискванията на предмета на концесията; 4. описание, характеристики и показатели на обекта на концесията и принадлежностите към него, когато е приложимо; 5. датата на влизане в сила на договора, предварителните условия, когато има такива, конкретния срок на концесията, както и общия срок на всички допустими удължавания, предвидени с клауза клауза за преразглеждане, когато има такава; 6. условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията, както и при предсрочно прекратяване на концесионния договор; 7. условията за осъществяване на концесията и тежестите, когато има такива; 8. разпределението на рисковете между концесионера и концедента; 9. правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение; 10. размера, сроковете и реда за заплащане на концесионното възнаграждение; 11. клауза за индексация, когато такава се предвижда, съдържаща условията и реда за актуализация на първоначалната стойност на концесията и/или на концесионното възнаграждение; 12. вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора; 13. приложимите задължения, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, когато е приложимо; модел; 17. отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора; 18. условията, реда и сроковете за обмен на информация между страните, включително по електронен път, и за извършване на мониторинга и контрола по изпълнение на договора; 19. условията и реда за решаване на споровете между страните; 20. клаузите за преразглеждане, когато такива са предвидени, както и основанията, реда и последиците от предсрочно прекратяване на договора; 21. изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след изтичането на срока на концесията; 22. приложимото право; 23. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство. (3) Когато е приложимо, концесионният договор съдържа и дела от концесията и видовете дейности от предмета на концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители, за всеки от посочените в заявлението или офертата подизпълнители. (4) Неразделна част от концесионния договор е офертата на участника, определен за концесионер. Чл. 8р. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на концесионния договор определеното от министъра на туризма длъжностно лице изпраща по електронен път чрез електронни средства обявление за възложена концесия за публикуване в Националния концесионен регистър. (2) Обявлението за възложена концесия се публикува в електронен формуляр и съдържа резултатите от проведената процедура за определяне на концесионер, включително: 1. концедент; 2. прогнозна стойност и стойност на концесията; 3. конкретния срок на концесията; 4. условия за влизане в сила на концесионния договор; 5. информация за концесионера а) името, съответно наименованието; б) формата на участие – самостоятелно или в обединение; в) лицата, които представляват икономическия оператор според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; г) посочените в заявлението или офертата дейности, които ще се изпълняват от подизпълнители; 6. критериите за възлагане на концесията; 7. друго, посочено в електронния формуляр. (3) В деня на изпращането за публикуване на обявлението за възложена концесия определено

втора „б“ Изпълнение на концесионния договор. Договор за подизпълнение. Изменение и прекратяване на концесионен договор Чл. 8с. (1) За изпълнение на концесионния договор се прилагат разпоредбите на раздел II, глава IV, с изключение на чл. 130 и 132 от Закона за концесиите. (2) За срока на изпълнение на концесионния договор не се допуска настъпването на основание за изключване както за концесионера, така и за членовете на неговия управителен или надзорен орган. Концесионерът уведомява концедента за настъпването на основание за изключване в 30-дневен срок от настъпването на основанието за изключване или от получаването на информация за настъпването В уведомлението по ал. 2 концесионерът посочва мерките, които ще предприеме за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви, както и срока за предприемане на мерките. Мерките може да са кадрови и организационни, като: прекъсване на всякакви връзки с лица или организации, замесени в неправомерните прояви; мерки за кадрова реорганизация; внедряване на системи за отчетност и контрол; създаване на структура за вътрешен одит, която да следи за съответствието, както и приемане на вътрешни правила за търсене на отговорност

за изпълнението на дейностите, възложени с договора за подизпълнение. Чл. 8у. Концесионерът е длъжен в срок до 10 работни дни от сключването да предостави на концедента договора за подизпълнение, както и информация относно подизпълнителя, включваща: 1. името, съответно наименованието; 2. данните за контакт, включително електронен адрес; 3. лицата, които представляват подизпълнителя според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър; 4. доказателства за професионалните и техническите изисквания съобразно извършваната дейност. Чл. 8ф. (1) При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред страната по концесионния договор, която е узнала за това, е длъжна незабавно да уведоми другата страна. (2) Когато наличието на обстоятелство по ал. 1 е констатирано от компетентен орган, той незабавно уведомява концедента. (3) При възникването на обстоятелство по ал. 1 концесионният договор се изменя, ако е налице някое от основанията по чл. 8х, или се прекратява. Чл. 8х. (1) Концесионният договор може да се изменя само в случаите, определени с този закон. (2) Изменението на концесионния договор не може да освобождава концесионера от поетия оперативен риск. (3) Концесионният договор може да се изменя, когато: 1. чрез клауза за преразглеждане, определена в документацията за концесията, е предвидена възможност за изменения, независимо от тяхната стойност, или 2. стойността на изменението е под 10 на сто от стойността на концесията и не води до изменение на цялостния характер на концесията, или 3. промяната, независимо от нейната стойност, не е съществена по смисъла на чл. 137, ал. 5 от Закона за концесиите. (4) Когато концесионният договор се изменя повторно на основанието по ал. 3, т. 2, прагът от 10 на сто от стойността на концесията се изчислява спрямо сумата от първоначалната стойност на концесията и стойността на предходните изменения, независимо от тяхното основание. (5) Клаузата за преразглеждане, предвидена в документацията за концесията, съдържа опция или възможност за изменение на стойността на концесията или на нейния срок. Клаузата за преразглеждане ясно, точно и недвусмислено определя обхвата и естеството на предвидените опции и изменения, без да дава възможност да се променя предметът на концесията. (6) Когато след сключването на концесионния договор възникне обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагането на концесията и което налага изменение на концесионния договор, договорът може да се измени, ако това не води до промяна на цялостния характер на концесията, до увеличаване на първоначалната стойност на концесията с повече от 50 на сто и до удължаване на срока на концесията с повече от една трета от определения с договора конкретен срок. срок. (7) Увеличението до 50 на сто по ал. 6 се изчислява спрямо първоначалната стойност на концесията без натрупване на стойностите на предходни промени, независимо от тяхното основание. (8) Изменение на концесионния договор, което не отговаря на условията по ал. 3 и 6, е недействително. (9) При изчисляване на стойността на концесията тя се актуализира съобразно клаузата

след мотивирано предложение на една от страните по договора. (12) Концедентът отправя, приема или отказва да приеме предложение за изменение на концесионния договор. (13) Когато изменението на концесионния договор концесионния договор е в рамките на решението за откриване на процедурата или определянето на концесионер, изменението се прави без издаване на ново решение от концедента. (14) В 30-дневен срок от сключването на допълнителното споразумение определеното от министъра на туризма длъжностно лице публикува обявление в Националния концесионен регистър за изменение на възложена концесия съгласно приложение приложение № 9 от Закона за концесиите. Чл. 8ц. (1) Когато някоя от страните твърди, че е възникнало основание за изменение на концесионния договор, но не може да бъде постигнато съгласие за изменението на договора, спорът се решава по реда на Гражданския процесуален кодекс. (2) След влизането в сила на съдебното решение страните подписват допълнително споразумение за изменение на договора договора или концесионният договор остава непроменен. Чл. 8ч. (1) Концесионерът уведомява концедента за подготвяно преобразуване с универсално правоприемство и прави предложение за замяна на концесионера с правоприемник. Към предложението концесионерът представя информация за условията на подготвяното преобразуване, както и доказателства, че правоприемникът отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване. (2) Когато правоприемникът отговаря на изискванията по ал. 1, концедентът приема решение, с което дава съгласие за замяна на концесионера. Решението се приема в двумесечен срок от подаването на искането или от отстраняването на нередовностите по него. След влизането в сила на преобразуването концедентът и правоприемникът сключват допълнително споразумение за изменение на концесионния договор чрез замяна на концесионера. (3) Когато правоприемникът не отговаря на изискванията на ал. 1, концедентът приема решение, с което отказва замяната на концесионера. концесионера. (4) При преобразуване на концесионера чрез промяна на правната форма концесионерът или неговият правоприемник уведомява концедента за извършеното преобразуване. В този случай изискванията на ал. 1 – 3 не се прилагат. Чл. 8ш. (1) Концесионният договор се прекратява с изтичането на срока на концесията. (2) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява от концедента без предизвестие, когато са налице доказателства, че към датата на сключването на концесионния договор за концесионера е било налице основание за изключване. (3) Преди изтичането на срока на концесията концесионният договор се прекратява: 1. с пълното погиване на обекта на концесията; 2. при прекратяване на дружеството-концесионер – от датата на прекратяване на дружеството; 3. при обявяване в несъстоятелност на концесионера – от датата на влизане в сила на съдебното решение; 4. при съдебно решение за прекратяване на концесионния договор – от датата на влизане в сила на съдебното решение; 5. на други основания, предвидени в закон или с концесионния договор – от датата, посочена в тях. (4) В случаите по ал. 3 страната, която е узнала за настъпването на основанието за прекратяване, уведомява другата страна за прекратяването на концесионния договор в 10-дневен срок от узнаването. (5) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно от концедента: 1. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, освен ако е налице основание за изменение на договора, или 2. когато концесионерът не е уведомил концедента за настъпване на основание за изключване в срока по чл. 8с, ал. 2 или не е предприел в срок посочените от него мерки за отстраняване на последиците и за ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на неправомерни прояви; 3. когато когато преобразуването с универсално правоприемство на концесионера е извършено: а) без да е прието решение на концедента, с което дава съгласие за замяна на концесионера, освен ако правоприемникът докаже, че отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване, или б) при прието решение на концедента, с което отказва замяната на концесионера. (6) Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие при условия, предвидени със закон или с концесионния договор. (7) При неизпълнение на задължение по концесионния договор изправната страна може да го прекрати с писмено предизвестие, като даде на другата страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен. (8) Едностранното прекратяване на концесионния договор, отправянето на предложение или приемането на предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие се извършват с решение на концедента. (9) В решението по ал. 8 концедентът посочва последиците от прекратяването на концесионния договор в съответствие с предвиденото в договора. (10) Концесионният договор се прекратява и когато бъде обявен за недействителен с влязло в сила съдебно решение. (11) За неуредените въпроси по прекратяването на концесионния договор се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

чл. 8щ и 8ю: „Глава втора „в“ Контрол по изпълнението на сключените концесионни договори Чл. 8щ. (1) Контролът по изпълнението на концесионните договори включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него. (2) Когато в концесионния договор не е предвиден ред за извършване на контрол от страна на концедента, той се извършва по ред, определен от министъра на туризма. (3) Контролът за изпълнение на сключените концесионни договори се осъществява от министъра на туризма чрез длъжностни лица от съответната администрация. (4) Длъжностните лица по ал. 3 осъществяват контрол чрез периодични проверки на изпълнението на задълженията на концесионерите по конкретните концесионни договори, включително по изпълнението на задълженията за концесионни възнаграждения. (5) Проверката по ал. 4 се извършва чрез: 1. проверка и анализ на определените в концесионния договор документи за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера; 2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график; 3. извънредни проверки на място; 4. геодезическо или друго измерване на място. (6) Проверките по ал. 4 завършват с констатации по отношение на изпълнението от страна на концесионера на: 1. условията за осъществяване на концесията; 2. задълженията по концесионния договор; 3. сроковете за изпълнение на задълженията; 4. изпълнението на задълженията за концесионни възнаграждения; 5. спазването на нормативните актове, които регламентират дейностите, свързани със съответния обект на концесията. (7) Определено

които е сключил, министърът на туризма изготвя и внася в Министерския съвет, годишен отчет относно изпълнението на включените в съответния план за действие проекти и концесионни договори. Чл. 8ю (1) зависимост от броя на контролираните концесионни договори, от вида на обектите на концесия и от териториалното им местоположение министърът на туризма, назначава една или повече комисии за контрол на действията на длъжностните лица. (2) Министърът на туризма издава заповед, с която определя: 1. председателя и заместник-председателя на комисията за контрол; 2. поименния състав на останалите членове на комисията за контрол. (3) В състава на комисията се включват представители на специализираната администрация на Министерски съвет и Министерството на туризма. (4) В състава на комисията не може да участва лице, което: 1. има материален интерес от концесия – предмет на контрола на комисията за контрол; 2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за концесиите с концесионер, който е страна по договор – предмет на контрола на комисията, или с негов подизпълнител. 3. не отговаря на условията по т. 1 и 2 и е налице основание за отвод от конкретната концесия. (5) Комисията за контрол приема правила за своята работа, които се утвърждават от министъра на туризма. (6) На заседанията на Комисията за контрол присъстват лицата по чл. 8щ, ал. 3, чиито доклади са включени в дневния ред. При необходимост комисията за контрол може да кани и други лица на своите заседания или при извършване на проверките. (7) Комисията за контрол има следните правомощия: 1. разглежда внесените доклади и други документи, като приема решения, с които: а) дава указания на длъжностните лица; б) прави предложения до органа, който организира контрола по концесионните договори; 2. извършва проверки на място при необходимост; 3. разглежда въпроси, имащи отношение към изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори; 4. предлага на министъра на туризма възлагането на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност на трети лица; 5. извършва други действия, свързани с контрола на концесионните договори, определени със заповедта за назначаването и правилата за работата й. (8) При приемане на решенията си комисията за контрол взема предвид резултатите от извършените експертни и технически дейности по ал. 7, т. 4. (9) Комисията за контрол приема годишен доклад за изпълнението на концесионните договори, който след одобряването му от министъра на туризма, се представя на концедента. (10) Годишният доклад съдържа: 1. обобщени резултати за всяка концесия относно: а) отчетеното от концесионерите изпълнение на концесионните договори; б) извършените проверки и експертизи; 2. предприети действия за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и при извършване на контролната дейност; 3. анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионните договори – предмет на извършвания контрол; 4. изводи и препоръки за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и подобряване на контролната дейност. (11) При осъществяване на своята дейност членовете на комисиите за контрол и длъжностните лица имат право: 1. на свободен достъп до подлежащите на контрол обекти на концесия; 2. да изискват и проверяват документи, данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на концесионния договор; 3. да изискват от проверяваните лица писмени обяснения във връзка с изпълнението на концесионния договор. (12) При липса на съдействие от проверяваните лица, длъжностните лица и членовете на комисията за контрол могат предварително или при необходимост във връзка с изпълнението на служебните си задължения да искат съдействие от компетентните органи, включително от органите на полицията.“ 6. В глава трета се създава чл. 17б: „Чл. 17б (1) Забранява се преминаването, паркирането и престоят на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху територията на морския плаж. (2) Забраната за преминаване, паркиране и престой на превозни средства, ремаркета и полуремаркета по ал. 1 не се отнася до случаите за извършването на разрешените по съответния ред задължителни дейности по чл. 7, ал. 2, предоставяне на плажни услуги и извършване на аварийно-спасителна дейност на територията на морския плаж.“ 7. В глава четвърта „а“, чл. 22а, ал. 1 се създава т. 3: „3.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте, господин Митев. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, макар че този § 4 е за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, спокойно можем да го наречем „Параграф сбъднати мечти“. Сбъднати мечти на Министерството на туризма за пълен и тотален контрол от момента на подготовка на концесионната процедура до нейния окончателен завършек, включително по отношение на нейния контрол. Аз ще се спра само на два от многото разпоредби, които ни бяха представени тук. Първо, чл. 8ш, ал. 5 – кога може да бъде прекратен едностранно договорът от концедента, тоест от страна на държавата за концесия на морски плаж. „При последващо възникване“, казва т. 1 „на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, освен ако е налице основание за изменение на договора“. С две думи, ако има основание за изменение на договора, тоест запазването на неговото действие, всички тези основни принципи и обекти на закрила, включително на конституционна закрила, като национална сигурност, отбрана, живот и здраве, минават на заден план. На преден план остават интересите на концесионера. Интересите на гражданите са на заден план, те са избутани в ъгъла и никой не се интересува нито от национална сигурност, нито от отбрана, нито от живот и здраве. Важно е да запазим прихода на концесионера – това е основното, което ни се казва в този текст. И още един текст, свързан с контрола. „Чл. 8щ. (2) Когато в концесионния договор не е предвиден ред за извършване на контрол от страна на концедента, той се извършва по ред, определен от министъра на туризма.“ абсолютна, тотална власт на министъра на туризма дали ще има контрол, дали няма да има контрол, в какво ще се изразява. Виждаме какво е състоянието на контрола в момента! И независимо дали министърът на туризма се казва Николина Ангелкова, или се казва по друг начин, този ред, който се предвижда, който връщаме сега, който е старият ред с козметични промени, ще доведе единствено до продължаване на тези уродливи явления, които виждаме в момента по Българското Черноморие – на нарушаване на концесионни договори, на неизпълнение на техните клаузи и въпреки това, въпреки нарушения обществен интерес, на оставане на концесионерите да продължават да извличат печалба за сметка на изключителната държавна собственост, каквато представляват морските плажове. Няма как да подкрепим този параграф! Параграф, който практически узаконява тоталния монопол и контрол на Министерството на туризма върху цялостното концесиониране, който пък от своя страна изключително много увеличава риска от корупционни практики по отдаването на концесия и по контрола на концесионните договори за черноморски плажове. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Митев. Има ли реплики? Няма. Има ли други изказвания? Госпожо Александрова, заповядайте. правя предложение за техническа редакция в чл. 8ю, ал.3: думите „и Министерство на туризма“ се заменят с „Министерство на туризма, Министерство на финансите и Министерство на околната среда и водите“. Всъщност ал. 3 да стане по следния начин: „В състава на Комисията се включват представители на специализираната администрация на Министерския съвет и Министерство на туризма, Министерство на финансите и Министерство на околната среда и водите с оглед на осъществяване на по-голям контрол.“ Благодаря Ви, госпожо Александрова. Има ли реплики? Няма. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване, първо, предложението на госпожа Анна Александрова, което току-що беше изчетено, с допълнението, което тя направи към текста на ал. 3 – в чл. 8ю, ал. 3. Моля, режим на гласуване.

И сега подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 4 с направената поправка от госпожа Александрова. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Докато се отдаваме на сладки мечти за предстоящата ни отпуска и така приятно си говорим помежду си, всъщност какво става в момента – връщаме стария порочен режим. На новия изобщо не му дадохме шанс и на практика узаконяваме властта на мутрите по Черноморието. (Частични

Цялата процедура, от самото начало до самия край, с контрола – в едни ръце: вся власт Советам. Това правим И да са ни честити шезлонгите за 40 лв. по плажовете, защото на практика и това правим в момента! И друго ще Ви кажа. Тук не става въпрос за личността на госпожа Ангелкова. След нея ще е някой друг министър. Повярвайте ми, повярвайте ми, след година ние ще бъдем принудени след провала на сезона да променяме всичко това, тази машинария, която в момента създадохме – уродлива машинария. Ще се видим след година – да сме живи и здрави, и отново ще се върнем на новия режим, защото това гарантира провал в туризма и шезлонги по 40 лв., а вече на Каваците – по 70 лв. Благодаря Ви, господин Атанасов. Втори отрицателен вот. (Реплики.) Не, това беше отрицателен вот. Продължаваме със следващите текстове, заповядайте, госпожо Александрова. Предложение от народните представители Анна Александрова, Александър Иванов и Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. В Закона за защита от шума в околната

Предложение от народните представители Анна Александрова, Александър Иванов и Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 6: „§ 6. В срок до шест месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 24а от Закона за защита от шума в околната среда.“

Предложение от народните представители Александър Иванов, Александър Ненков и Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 7: „§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, ал. 1 и 2,

от този законопроект. Гласували 134 народни представители: за 96, против 11, въздържали се 27. Предложението е прието. Министър Ангелкова, заповядайте, имате думата.

приемането на Закона за допълнение на Закона за концесиите и регулиране режима на отдаване на морските плажове на концесия. Мога да Ви уверя, че както поех и ангажимент след гласуването на първо четене, ще разчитам на Вашата подкрепа и предложения да продължим дебата за развитието и създаването на дългосрочна специфична стратегия по отношение на Българското Черноморие, за да направим летния ни туристически продукт още по-привлекателен. Благодаря още веднъж за подкрепата. Благодаря Ви, уважаема министър Ангелкова. Продължаваме със следващата точка от дневния ред: второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители,

Веселинов, очакваме Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 954-01-46, внесен от Александър Ненков и група народни представители, приет на първо гласуване на 10 юли 2019 г.

Ви. Гласуваме за допуск в залата. Гласували 125 народни представители: за 117, против 1, въздържали се 7. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят гостите в залата.

път или пътен участък“ се поставя запетая и се добавя „като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси“. 2. В ал. 15 думите

ВЕСЕЛИНОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 10б, ал. 5 след думите „платената пътна мрежа“ се поставя запетая и се добавя „определена по най-прекия маршрут по протежението на платената пътна мрежа“.“

който отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7, се вписва в публично оповестен списък на доставчиците на декларирани данни, воден от Агенция „Пътна инфраструктура“ и сключва договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние за предаване на данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.“ 3. Алинея 3 се отменя.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

тол данни“ е структурирана, стандартизирана информация, определена от лицето, събиращо пътни такси за неговата област на събиране на такса за изминато разстояние, съдържаща данни за уникален идентификатор на участъка/уникален идентификатор на обекта за таксуване, географска референтна точка, списък на точки, използвани в елементите на данните на описанието на участъка, правила на таксуване, тол сегмент/и, в които пътното превозно средство е навлязло, за които се дължи тол такса, тарифна информация за всеки отделен тол сегмент, регистрационен номер, категория на превозното средство, дата и час и други.“ 2. Създава се т. 35: „Тол сегмент“ е обособена част от път или пътен участък от платената пътна мрежа, индивидуализиран с идентификационен номер и посока на движение, за навлизането в който се дължи тол такса съобразно дължината на тол сегмента и определената в тарифата по чл. 10, ал. 6

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място след § 7. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

въздържали се 30. Предложението е прието. По § 7 има предложение от народните представители Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев § 7 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 7: „§ 7.

максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 – тол такса, се прилага от деня, следващ деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г.“ 2.

заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса за месечна, седмична или дневна електронна винетка.“; б) в ал. 2 думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. В § 22 думата „годишна“ се заличава, а думите „15 август 2019 г. включително“ се заменят с „изтичане на валидността ѝ, като в този случай тол такса не се дължи“. 4.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Вече близо една година слушаме регионалния министър как всички пътища ще бъдат ремонтирани с парите от тол системата. Едва ли не се стигаше тук до едни такива срамни ситуации, в които той излизаше на трибуната и заявяваше, че еди-кой си път в Старозагорска област между две села ще бъде ремонтиран с парите от тол системата. Тол системата се превърна в една панацея и всички очаквахме, че от 16 август тол системата ще заработи и тези прословути милиарди, които ще потекат, едва ли не ще бъдат разпределени, че ще има качествени ремонти, че хората няма да се оплакват, че им се чупят колите, че едва ли не вече сме намерили решение на този проблем. Нещо повече, побързахме да наемем и приблизително 600 човека, които да работят в тази система, тоест на близки и познати се осигури работа, и в същото време хората са с очакване, че особено септември – октомври ще започнат ремонти, така че наистина те да бъдат спокойни за второкласна, третокласна

Големият въпрос е защо я отлагаме? Защото има хора, които са недоволни. Хубаво е, че тези хора са недоволни. Но питам аз: къде бяхте Вие през тези години да обясните на превозвачите какви ще бъдат тарифите? Къде бяхте Вие да потърсите диалог или може би, както с нас не желаете да седнем и за големи цели, които касаят промяна в дадена система, да седнем, да има дискусия, така че като приемем един закон, в следващите поне две години да не го променяме. Изведнъж дойдоха превозвачите, заявиха, че не са доволни, и типично за управляващите Вие дадохте заден. Тоест това показва Вашата неспособност де факто да правите някаква голяма реформа. реформа. Да, съгласен съм, че е на второ четене и затова ние казваме следното: нека да остане 16 август. Наистина има още време, така че наистина системата да бъде пригодена и да започне да работи. Вие явно не сте в състояние да изпълните Вашите ангажименти, които обещахте в последните две години и отлагате примерно за след шест месеца. Аз Ви уверявам, че след шест месеца сигурно пак няма да бъдете готови. Проблемът е, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, че Вие де факто ще излъжете българските избиратели. Защо? Защото правителството от тази трибуна в лицето на предишния министър и на сегашната министърка за всяка една липса на финансови средства за ремонт на пътната мрежа обяснява, че решението е едно единствено и това е създаването, започването на работа на прословутата тол система, която ние от опозицията подкрепяме. Но фактът, че не тръгва от 16 август, е изцяло Ваша грешка и показва Вашата неспособност де факто Вие да умеете да променяте системи, да правите въведения. Да, да отменяте нещо и да го заклеймявате сте много добри, но когато става въпрос за дадена иновация, явно показвате неспособност. Пак казвам, ние от наша страна сме готови да Ви помогнем, Вие не желаете – оправяйте се, както искате. Но виждате, че и самите превозвачи Ви притискат, показват Вашата неспособност и явно ще чакаме още шест месеца, а на българските избиратели на тези, които са по селата, тези, които живеят с дупките, им казваме: чакайте още половин година, дано следващото лято наистина имаме тол система и дано тези пари стигнат и до Вашето малко населено място. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Стойнев. Реплики?

основен довод за отхвърлянето на машините беше, че времето за местните избори нямало да стигне, макар че за машините въпросът е изяснен още през 2014 г. Същото е с тол системата. това са възможностите на сегашното управление – крачка напред, две назад. Предишният закон, който гледахме – за концесиите, го променихме преди шест месеца, сега върнахме точно обратното положение. Така че не се учудвайте, такъв е капацитетът на това управление. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Проданов. Има ли втора реплика? Няма. За дуплика – господин Стойнев? Няма да се възползвате от това право. Изказване? Заповядайте, господин Динков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Взимаме отношение, тъй като имаме предложение този параграф да отпадне. Защо? Ще цитирам няколко изказвания на бившия министър на Министерството на регионалното развитие, а след това и заместник министър Николай Нанков. На 16 март 2018 г.: „Около един милиард се очакват да постъпят догодина, имаме предвид 2019 г., след като тол системата заработи. Сега се обсъжда как да бъдат категоризирани тежкотоварните автомобили и тарифите.“ Месец март 2018 г. това съобщава Николай Нанков във Варна, а обсъждането на тарифирането и категоризацията започна едва през месец април тази година. На 29 април 2018 г. в Благоевград регионалният министър Николай Нанков каза: „Парите не достигат за ремонти, за строежи на пътища. Осем хиляди километра са в трагично състояние. Без тол такси сме обречени и след 2020 г. ще се чудим какво да правим.“ Нанков оптимистично заявява: „Върви перфектно изпълнение на договора с австрийската компания: от 1 януари 2019 г. електронни винетки, а от май тол такси. Към момента върви тарифирането и ценообразуването. Реалното таксуване се предвижда да започне върху 11 хил. км мрежа, или приблизително 55 – 60%.“ На 9 май 2019 г. заместник-министър Нанков каза: „Има пълна готовност за тестване на тол системата в реално време, както беше обявено – от 15 май – а 15 май мина отдавна! Монтирани са 27 камери, а другите 63, за които има издадени разрешения за строеж, ще бъдат монтирани в рамките на няколко дни.“ Уважаеми колеги народни представители, с Вашето предложение за удължаване на срока съвсем естествено възниква въпросът: кой носи отговорност за всички тези изказвания и за това, което не се случи, за този оптимизъм, който лъхаше от изказванията на министъра и на заместник-министъра? А знаете ли на парламентарния контрол на колко въпроса

Опитах се да правя справка, стигнах до над 20 въпроса, в които се дава отговор, че със средствата от 2019 г. ще бъдат ремонтирани пътища, и спрях, няма нужда! Сами си направете извода. Благодаря. Благодаря Ви, господин Динков. Има ли реплики към неговото изказване? Няма. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Ненков.

Много големи радетели сте то да стартира веднага, а миналия път, когато гласувахме Закона за пътищата, с който регламентирахме и фиксирахме 16 август, тогава бяхте против. Започвам много да се чудя Вие всъщност

от една страна, да се намери някакъв необходим баланс между интересите на заинтересованите страни, от друга страна, и самата електронна система да се тества в истинско реално време, където след 16 август всички тежкотоварни автомобили ще могат да се оборудват със съответните бордови устройства. Ще може държавата да си направи по-точна сметка при какви тарифи какви ще бъдат приходите. Да се види реално колко изминават тежкотоварните автомобили, защото те дават някаква статистика. По-скоро тя е прогнозна, но докато реално не започне да се минава през рамките и да се види какви са реалните километри, много трудно е и самите превозвачи да си направят сметка.

Не е сигурно, казват колегите, сигурно е така. Аз гледам да съм достатъчно конструктивен в своето изказване. Тази система не е направена за ГЕРБ. Не е за два месеца, не е за три месеца, а е за десетилетия напред. Аз съм сигурен, че тя ще бъде направена буквално в следващите седмици и месеци, ще стартира така, както трябва, и ще се ползваме от нейните блага години напред. На всеки парламентарен контрол Вие задавате въпроси за пътища, за нови пътища и така нататък. Това е реформа, която наистина генерира и ще има достатъчно необходим ресурс в държавата, и в Агенцията в частност, да може да осъществява всички тези проекти, за които говорите Вие. Вие. Самото лицемерно поведение изобщо не е коректно. Хем предишния път, когато въвеждахме законодателно създаването на такава система, бяхте „против“, същевременно казвате колко сте „за“. Имайте предвид, че ако не подкрепите текста, който сме внесли, това означава, първо, че тежкотоварните превозни средства по сега действащия закон ще започнат да плащат не едномесечни, а едноседмични винетки, след това ще дойде моментът преди 16 август, в който вече ще трябва да се прекрати и тази тази продажба на седмични винетки. От цялото това нещо ще пострада бизнесът още повече. Така че, колеги, абсолютно несъстоятелни са Вашите аргументи в желанието си да отложите параграфа, който сме направили. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ненков. Реплики? Първа реплика – заповядайте, господин Проданов, след което ще дадем възможност на другите групи да отправят реплики. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, аз може би в предната реплика отговорих на въпроса, който засегнахте. Ние сме за спазването на законите и за спазването на сроковете. В крайна сметка тези закони, тези срокове сте ги приели Вие. Приемате нещо, след което го отменяте, и създавате хаос. Дадох Ви пример: така беше с машинното гласуване приехме срокове, приехме откога трябва да минем към машинно гласуване, отменихте го. Сроковете за пътищата и за тол системата са приети от Вас. Явно не са съобразени – пак ги отменяте. За концесиите – миналата година приехме Закона за концесиите. Вие го приехте, ние бяхме против – сега го отменяте. Изводът е, че явно не сте способни да предлагате устойчиво законодателство. Там са нашите претенции към Вас, затова правим тези реплики и гласуваме по този начин. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Проданов. Втора реплика от групата на ГЕРБ?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Ненков, не, не ни е къс мирогледът, но когато се приемат документи, особено такъв важен закон, той трябва да се изпълнява в сроковете, в които е обсъждан, че трябва да се изпълнява. Член 10 когато приемахме септември месец изменението в Закона за пътищата, имаше три документа, които трябваше да бъдат изготвени и приети. Първият документ съгласно чл. 10, ал. 1 – списък на пътищата, и да бъде обнародван в „Държавен вестник“. Второто беше за тарифирането. Третото беше да се приеме наредба за условията и реда за събирането на тол таксите. От всичко това, което ние приехме, единственият приет документ е на 10 декември 2018 г. с Постановление № 285 на Министерския съвет за условията и реда за събиране на тол таксите. Защо почти една година или след септември ние не заработихме, за да изпълним Закона съгласно този член и тези алинеи, които приехме? Кой е виновен? Кой носи отговорност в крайна сметка? Защо преговорите с превозвачите не започнаха още в началото на месец януари, както беше декларирано? Първата среща се състоя на 16 май 2018 г., а Консултативният съвет заработи преди една седмица. В това е въпросът: кой носи отговорността?

ще направя остра забележка към Вашето изказване. Моля Ви, не подвеждайте публиката, утре колегите от БСП няма да управляват, това е повече от ясно. Най-вероятно и в следващите няколко месеца няма да управляват, но ние носим отговорността дали тази система ще тръгне, по какъв начин ще функционира и дали ще бъде направен точният баланс между запазването на държавния интерес и запазването на интереса на превозвачите. Отговорността е наша, затова не подвеждайте широката публика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Шишков. Господин Ненков, заповядайте за дуплика. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! В крайна сметка Вие сте „за“ електронната система, гласувате „против“. Изведнъж станахте големи радетели на машинното гласуване, но когато всъщност се приемаше, изобщо не Ви беше тема. Сега Ви стана тема, тъй като Ви е изгодно политически. Вие сте и за модернизация на Българската армия, но, доколкото заявявате участието си за утрешния дебат, и там няма да го подкрепите, така че не знам какви големи реформатори сте. Естествено, на чужд гръб и сто тояги са малко.

това е система прекалено сложна, която не изисква някаква спешност от гледна точка днес, утре да тръгне. Това е система, която ще работи десетилетия напред. Всички правителства занапред ще се ползват от нея и трябва всеки един риск да бъде минимизиран.

ще бъде нещо фатално за въвеждането на такава система. Още повече, съвсем коректно казах от тази трибуна: януари месец имахме доброто желание електронните винетки да стартират, имаше техническо забавяне, имаше проблеми в началото – нещо, което никой досега не е правил. Много е лесно на думи, обаче ние сме тръгнали да правим тази реформа, защото тя е реформа в истинския смисъл на думата. На 1 януари видяхме, че имаме проблем, ако щете, дори технически първите дни, макар че бързо се изчисти, той е той е несъотносим изобщо към сложността на това, което трябва да започне от 16 август по сега действащия закон. Считаме, че е безотговорно да подходим по административно-силов начин с цел – какво? Да задоволим някакво политическо его и да поставим както превозвачите, така и колегите в Агенцията, изобщо държавата, в състояние, в което може да се породят множество проблеми и да се чистят във времето. Мисля, че по разумният и по-държавническият подход е това да се случи наистина в реално тестване на системата, да се постигне балансът за пътищата, какъв ще бъде обхватът, какви ще бъдат ценовите предложения, да има някакво доверие между всичките заинтересовани страни, и технически да бъде

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, за пореден път обсъждаме отлагането на тол системата. За пореден път тук, в пленарната зала, е парламентарният секретар е парламентарният секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и го няма господин Нанков, когато говорим за проблемите. Да, дошъл е заместник-министър Йовев, но неговите функционални задължения са в друга област. Все пак трябва да му благодарим, че е дошъл да ни уважи, но истинският виновник, истинският отговорен заместник-министър да не тръгне тол системата трябва да бъде тук и трябва да е ясно защо не тръгва. Господин Ненков, и предния път Ви казах: не влизайте в тази роля, няма смисъл.

да вкарвате тези закони, с ясното съзнание, че нямат нито възможностите, нито компетенциите да свършат тази работа. От БСП нееднократно сме заявявали, и пак го подчертавам и заявявам от тази трибуна: ние сме за тол системата. По-справедлива система за заплащане от това „потребителят плаща“ няма. обаче не може да я реализирате, Вие се провалихте! Вчера всички превозвачи се чудят какво да правят на базата на Вашата некадърност. И това трябва да е ясно на широката публика, господин Шишков че Вие се провалихте, защото 16 август беше срокът да стартира системата не технически и търговски, цялата система да стартира. Тестът, за който Вие говорите, че тепърва предстои, трябваше да започне на 16 септември 2018 г. Защо не започна? Кой е отговорен тестът да не започне на 16 септември 2018 г., а да започне на 16 август 2019 г.? За това обаче си има имена. Някой не си е свършил работата! Някой е взел парите да свърши нещо, не го е свършил и друг не му търси отговорност хайде, да си говорим истината. Накрая превозвачите отнасят всичко и с тях се оправдавате. Какво Ви пречеше да си проведете разговорите с превозвачите? Две години! Да седнете на една маса и да кажете: „Ето ги тарифите – двадесет, тридесет стотинки.“ Предложихме Ви тарифи. Превозвачите приеха тези тарифи: автобусите – превозвачи, да бъдат на винетка, прието е от тях. Защо не го прилагате, какво чакате? Няма да се промени с нещо по-сложно. Шестнадесети август е след двадесет дни. Имате тарифи, имате обхват, имате съгласие на превозвачите. Защо? Щели да Ви питат как ще се ремонтират пътищата, като няма пари от тол система? Ами няма да има, защото не я въвеждате. Парламентарният контрол ще продължи с тези въпроси, само че тези, които трябва да отговарят, пак ги няма тук. Те пак са някъде по пътищата, по разбитите пътища, за които чакаме пари да се ремонтират. Кой Ви е виновен, кажете? Дайте срок 16-и и ще видите как ще Ви подкрепи цялата парламентарна група.

Кажете ми кой? Нанков ли, Аврамова ли, или някой тук от тази зала? Защото дневната винетка е много по-скъпа от месечната. Махнахте и годишната преди няколко месеца, ако си спомняте, нали така?! Тогава не Ви ли дойде на акъл, че трябва да правите 12 месеца тест. Само преди – през месец февруари, махнахте годишната винетка. Тогава не се ли сетихте, че август месец няма да въведете системата, или е много дълго време за мислене? Единственото нещо, което правите в тази зала, е да приемате закони и след това да ги отменяте. обаче трябва да каже цената на това отменяне, цената на договорките, които вървят! Иначе парламентът тук може да си заседава денонощно и да си отменяме срокове – днес било за тол системата, преди беше за машинното гласуване, по-преди беше за личните документи. Къде са Ви личните документи – тук виждам господин Ципов?! И този срок променихме. Кажете ми има ли един закон, на който да не сме променили срока за влизане? Има ли един?! Ако някой ми каже един закон, ще го поздравя. Всеки закон – по два, по три пъти. Трябва да е ясно на българските граждани, че Вие нямате възможността, компетентността и желанието да въведете тол системата. Искате да я отлагате, искате превозвачите да не плащат, искате международният трафик да върви безплатно през България и пътищата да бъдат разбити. Това трябва да е ясно! Европейските фондове свършват. Кой ще ремонтира тези пътища? Някой ще отговори ли? Пак казвам: единствено парламентарният секретар е пряк свидетел на всичките ни дебати тук, но, за съжаление, от балкона той няма как да вземе отношение. Министър Аврамова, министър Нанков – къде са?! Между другото, министър Нанков стана заместник-министър с една-единствена отговорност:

Благодаря, госпожо Председател. Въпреки че смятам, че имам основание да ползвам лично обяснение, ще се възползвам от процедурата – реплика. Уважаеми господин Свиленски, трудно ни е да приемем критики от хора, които са построили 30 км магистрала за своя жизнен цикъл, и тази магистрала в момента е в окаяно състояние. Дори не са си помисляли за тол система, дори не са си помисляли за концесиониране, не са си помисляли за каквато и да е реформа, и в момента тръгват да ни критикуват, че ние, виждате ли, ще променим някакви срокове с няколко месеца. Да, има проблеми с винетките – вчера беше дадено точно разяснение какъв е проблемът, и само до няколко дни той ще бъде разрешен. Това по никакъв начин няма да натовари обаче превозвачите, тъй като се предполагаше, че ако беше въведена тол системата, най-вероятно щяха да заплащат няколко пъти повече от винетките, които ще заплатят сега. Така че в това отношение нямате основание за притеснение.

Реформата, строителството, изграждането на нова инфраструктура в България продължава с пълна сила. Затова трябва да бъде намерена точната формула, да бъде намерен балансът между държава и превозвачи, за да може да бъде обслужвана, рехабилитирана и реконструирана по подходящ начин цялата пътна мрежа в страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Шишков. Има ли втора реплика? Втора реплика към господин Свиленски – заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, струва ми се, че проявихте голяма толерантност във Вашето изказване към така създалата се ситуация. Трябваше да се обърне внимание на факта, че управляващото мнозинство и Министерството на регионалното развитие и благоустройството не спазиха стриктните указания на премиера Борисов така наречената „печатница за пари“. Ще припомня случая двадесет дни преди внасянето на Законопроекта – едно знаменито возене в джипа на джипа на премиера, когато той посрещаше насреща ТИР-овете и казваше на министър Нанков: „Ей ги къде са, Нанков! Минават. Само с тировете, които минаха за този период, ще се оправят пътищата. Пускайте печатницата за пари!“ Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли трета реплика? Заповядайте, господин Свиленски, имате възможност за дуплика. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Благодаря на колегите Иванов и Шишков за репликите. Господин Иванов, прав сте! Камионите минават, тировете минават, печатницата не работи и господин Нанков вероятно от другата седмица ще се вози не на задната седалка, а в багажника, защото печатницата не работи! Господин Шишков, понеже лично казахте – да, не съм направил 30 км магистрала, това е със сигурност, но поне слушайте, като говоря. Не съм казвал никога, че фондовете ще бъдат спрени. Казах, че фондовете свършват и с тези пари от европейските фондове няма как да си ремонтирате некачествено направените магистрали, и трябват други пари. И българските граждани трябва да знаят, че те ще плащат със собствените си пари, за да могат да ремонтират некачествено направените магистрали от Вашето управление през последните десет години. Между другото, ще стане една година, и отказвате да се извърши проверка, за да докаже това, което Вие казвате – че всичко било качествено. Само че отново госпожа Аврамова и господин Нанков ги е страх да бъде извършена проверка на българските пътища. Казвате, че във вторник проблемът ще е решен. Отново се обръщам към българските превозвачи: във вторник проблемът Ви няма да бъде решен, защото – четете Конституцията, четете законите – за да влезе в действие един закон, трябва да минат поне 14 дни и след това може да бъде обнародван. Няма как закон, приет в четвъртък,

Аз Ви казвам: до 14 дни, така че недейте да заблуждавате българските превозвачи. Докато Законът не влезе в сила, докато не бъде обнародван в „Държавен вестник“, те ще плащат

По начина на водене – заповядайте, господин Шишков. Най-накрая намерихте процедура да вземете думата отново. Към мен! МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател. Госпожо Председател, моля Ви, не допускайте от тази трибуна да бъдат изричани лъжи! Агенция „Пътна инфраструктура“ вече втори месец чака колегите от БСП да отидат и да проверят папките с документи, които са подготвени за тях. Това е процедурата – не допускайте да бъдат изнасяни лъжи. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Сега обаче процедурата трябва да бъде забележка към мен, а не по принцип към процедурите в държавата. Благодаря Ви. Има ли други изказвания? По начина на водене – заповядайте, господин Манев. Госпожо Председателстващ, строго по процедурата по начина на водене. Колегата беше изключително толерантен в забележката си преди малко. Аз обаче имам молба към Вас, която е продиктувана от всички морални норми на този парламент.

това е политика. Това че на една политическа партия им пречи – министър-председателят, 12 пъти да не могат да вземат никаква точка от избори, не означава, че трябва да се допуска от председателстващия Народното събрание да бъде подлаган на обиди министър-председателят.

Дори и сега, в тази процедура, се допуска в Народното събрание с викове и крясъци като на селски мегдан да се отнасят към народен представител. Прав сте, господин Манев, обиди са недопустими както към премиера, така и към народните представители! Има ли изказвания? Има ли изказвания, уважаеми народни представители, по обсъждания параграф? Няма. Подлагам на гласуване, първо, предложението от народните представители Дора Янкова, Георги Свиленски и Димитър Данчев, което не е подкрепено от Комисията.

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8. (1) До прилагане на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 размерът на винетните такси за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е не по-висок от следните максимални размери на таксите за ползване на инфраструктура в евро, включително административните разходи, определени на годишна база, както следва.

3,5 тона са пропорционални на продължителността на ползването и имат валидност за ден, седмица и месец. и месец. Месечният размер е не по-висок от 10 на сто от годишния размер, седмичният размер – не по-висок от 5 на сто от годишния размер, а дневният размер – не по-висок от 2 на сто от годишния размер. Максималната дневна такса за ползване на пътната инфраструктура от пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона е 12 евро.“

те се заменят с „прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2. „От прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 за преминаване по платената пътна мрежа от пътни превозни средства

такъв текст не може да съществува, защото, първо, има тавтология, второ, няма логика в самия предложен текст. Благодаря.

§ 21б. (1) Разпоредбата на чл. 179, ал. 3 не се прилага за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата водач, който управлява пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от същия закон, се наказва с глоба 2 000 лв.“

3б и чл. 167а, съобразно компетентността им. (3) Наказателните постановления за административните нарушения по ал. 1 се издават от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от оправомощени от него длъжностни лица.

Имате думата за изказвания. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Взимам отношение по чл. 172, ал. 1а и към вносителите на изменението в Закона за пътищата, и към Комисията. 1а, както е записана, звучи така: „(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната администрирана мярка се прилага с мотивирана заповед на директора на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или оправомощени от него длъжностни лица.“ 8 се казва: „Временно недопускане, продължаване движението на пътно превозно средство, за което не са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната такса по чл. 10а, ал. 1 от Закона за пътищата, до заплащането ѝ, но за не повече от месец.“ Какво означава това? На Митницата хващат нарушителя, връчват му административния акт, който е подписан от директора на дирекция в Агенция „Митници“ – този акт може да бъде връчен или на собственика на автомобила, или на ползвателя, в краен случай на шофьора. Ако те не платят в рамките на един месец, какво става? Митницата ще се превърне в паркинг за автомобили с неплатени такси ли? Къде ще бъдат съхранявани те? В предния чл. 172 и в чл. 167, когато актовете са налагат от Пътната агенция, ясно е казано

Има бяло петно тук.

Уважаеми колеги, едно съобщение. В Северното фоайе министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще представи макет на паметник на Девета пехотна плевенска дивизия. Идеята за изграждането на паметника съществува от десетилетия и сега е на път да стане факт, благодарение на дългогодишните усилия на стотици български граждани, общественици и политици. Паметникът ще бъде изграден в центъра на град Плевен. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов е патрон на инициативата за изграждане на мемориала на Девета пехотна плевенска дивизия.